zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, kao predsednik Kluba samostalnih poslanika i predsednik Građanske platforme, na početku moram da konstatujem, bez ikakvog iznenađenja i iluzije da će se u buduće nešto promeniti kada je u pitanju ova skupštinska većina, da je način na koji je sazvana ova sednica koji je, nažalost, postao tradicionalan o tako važnom pitanju, kao što je struktura nove vlade, 24 sata pre njenog održavanja samo nastavak degradiranja Narodne skupštine, narodnih poslanika, a samim tim i građana Srbije.S manje od 24 časa da se spremimo za ovako važnu sednicu, zamolio bih za razumevanje i kolege narodne poslanike, a pre svega građane Srbije ukoliko nešto od onoga što moje kolege i ja budemo izrekli ne bude izrečeno na pravi način.Ono što sa sigurnošću mogu da konstatujem jeste da Predlog o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima koji se danas nalazi pred narodnim poslanicima samo godinu dana nakon što je izabrana prethodna Vlada, pored toga što se uvode dva nova ministarstva, svedoči o tome da se ovde, pre svega, radi o vladi kontinuiteta, odnosno da je reč o rekonstrukciji Vlade koje je posledica političke trgovine i zadovoljavanja nekih ličnih ambicija i apetita koalicionih partnera, a ne o stvarnoj želji za reformama i efikasnijem funkcionisanju Vlade.U suprotnom, zašto ta nova ministarstva nisu formirana pre godinu dana, ili ranije, što naročito važi za ministarstvo za zaštitu životne sredine?Već sredine?Već duže vreme se ne bavimo poboljšanjem kvaliteta života ljudi, već političkom kombinatorikom, čiji je krajnji cilj monopolizovanje vlasti i zasluga, uz istovremenu podelu odgovornosti. Tako smo u poslednjih pet godina dva puta bez ikakve potrebe, uz postojeću, komotnu, skupštinsku većini, izlazili na vanredne izbore, čiji je jedini cilj bio uvećanje moći jednog čoveka, a ne stvaranje uslova za napredovanje celokupnog društva.Sada ću se osvrnuti na osnivanje ova dva nova ministarstva, pre svega, na ministarstvo za evropske integracije i, rizikujući možda da budem i pogrešno shvaćen, od nekih kolega narodnih poslanika, čak i od strane nekih poslanika iz moje poslaničke grupe, počeću sa nečim pozitivnim kada je reč o osnivanju ovog ministarstva. Naime, osnivanje ministarstva za evropske integracije bi moglo da bude pozitivno sa stanovišta izgrade kapaciteta za korišćenje kohezionih fondova, jer Kancelarija za evropske integracije u ovoj oblasti nema ni kapacitet ni pravni osnov da vodi i usmerava taj proces.Međutim, negativne strane osnivanja ministarstva za evropske integracije znatno preovladavaju eventualnu pozitivnu stranu koju sam prethodno pomenuo. Naime, ukidanjem Kancelarije za evropske integracije uvodi se politizacija stručnih poslova. Znatno se smanjuje operativnost u ovom procesu, a Kancelarija je u velikoj meri bila oličenje ove operativnosti, a veoma je moguće da će da dovede i do daljeg odliva stručnih kadrova, koji predstavljaju i institucionalnu memoriju i na kojima počiva najveći deo odgovornosti i zasluga za dosadašnji proces evropskih integracija Srbije, makar kada je u pitanju taj tehnički deo procesa.Osnivanje ministarstva, odnosno ukidanjem Kancelarije, sva postavljena lica u ovoj instituciji će praktično ostati bez posla, tako da postoji verovatnoća da neki od tih dragocenih ljudi budu ili oterani, ili da sami odu. Dodatni razlog je da će u tim utapanjem postavljena lica biti spuštena na niži nivo i ovo će se naročito ozbiljno odraziti na glavnog pregovarača, gospođu Tanju Miščević, koja će verovatno biti spuštena na nivo državnog sekretara i prestati da bude šef posebnog radnog tela, čime će izgubiti ne samo mogućnost da prisustvuje sednicama Vlade, već i da se na ravnopravan način sastaje i razgovara sa visokim zvaničnicima EU, a već je pre svega zbog sporosti procesa evropskih integracija veliki broj veoma kompetentnih ljudi napustilo ovu Kancelariju.Povrh toga, pregovarački tim za pristupanje EU je u maju mesecu ostao bez nekoliko istaknutih članova, i to iz civilnog društva, tako da se postavlja pitanje – šta će biti sa ulogom ovog sektora u procesu evropskih integracija? Sve ovo, i ne samo to, na tehničkom nivou može samo dodatno da uspori ovaj proces.Postavlja se pitanje – da li ćemo po prvi put u istoriji da ukinemo pregovarački tim, i to u sred pregovora? Najblaže rečeno je čudno da se tokom pregovora sa EU menja institucionalna struktura učesnika u tom procesu, odnosno koncept pregovaranja sa EU.Najuspešnije zemlje u procesu evropskih integracija, poput Poljske, nisu imale ministarstvo za evropske integracije, već su tokom trajanja čitavog procesa imali visoko specijalizovane tehničke sekretarijate, bez obzira na naziv koji su nosili, da li je to kancelarija, sekretarijat, komitet, itd.Čini se da je itd.Čini se da je glavni motiv stvaranja ministarstva podizanje političkog značaja sadašnje ministarke bez portfelja koja je zadužena za evropske integracije, a ne želja da se sam proces unapredi i ubrza, a ta ministarka se tokom proteklih godinu dana, tokom ovog saziva parlamenta, nijednom nije pojavila pred resornim skupštinskim Odborom za evropske integracije, što svedoči o njenom odnosu prema Skupštini koji se samo uklapa u opšti trend degradiranja kontrolne uloge parlamenta.Postavlja se, takođe, pitanje koji je portfolio, odnosno za koju je oblast zaduženo ministarstvo? Proces evropskih integracija, odnosno prilagođavanje evropskim propisima je posao svih ministarstava. O tome najbolje svedoči broj poglavlja, odnosno oblasti koje pokriva proces evropskih integracija.Istakao bih, takođe, da su razlozi koji su navedeni u zakonu za stvaranje ovog ministarstva neubedljivi. Tu se navode, između ostalog, da su to veće obaveze u pogledu komunikacije sa institucijama EU. Postavlja se stoga pitanje – da li možda Kancelarija za evropske integracije do sada nije uspešno obavljala tu funkciju, a u šta sumnjam.Kao neko ko se pre desetak godina neposredno, intenzivno bavio pitanjima evropske integracije u vreme kada je baš osnovana Kancelarija za ove poslove, imam uvid u rad i evoluciju ove institucije, znači od samog njenog početka, i model koji je tada postojao, ustanovljen, u kojem je potpredsednik Vlade koji ima veći politički autoritet, naročito kada je reč o koalicionoj Vladi, zadužen za ove poslove pokazao se, bez obzira na sve manjkavosti, kao najadekvatniji.Naime, u skladu sa članom 13. Zakona o Vladi, potpredsednik Vlade usmerava i usklađuje rad organa državne uprave u oblastima koje odredi predsednik Vlade.

najverovatnije će morati da se utopi Ministarstvo spoljnih poslova i zbog toga je, ako se insistira na ovom rešenju, kao što je gospođa Čomić prethodno govorila, najbolje je rešenje da ministarka, ministar za evropske integracije bude u statusu potpredsednika Vlade.Da zaključim, posle osnivanja ministarstva za evropske integracije, sigurno ćemo, makar pola godine, imati neoperativan sistem u oblasti evropskih integracija. To će samo predstavljati zamazivanje očiju, kako evropskoj, tako i domaćoj javnosti da se još ozbiljnije pristupa ovom procesu, u situaciji kada su osnovne evropske vrednosti, vladavina prava, slobode izražavanja ljudskih prava konstantno kršene, a obe strane fingiraju da im je stalo do suštinskog napretka u ovom procesu.Sada ću reći nekoliko reči o drugom ministarstvu koje se osniva, to je ministarstvo za zaštitu životne sredine. Moja koleginica Sonja Pavlović i koleginica iz Građanske platforme i Poslaničkog kluba Samostalni poslanik, je jedan od naših vodećih stručnjaka u ovoj oblasti, tako da će kroz amandmane, sigurno, neuporedivo bolje od mene dotaći ovu problematiku, ali ipak ću reći nekoliko reči.Kao kada je reč o osnivanju ministarstva za evropske integracije, počeću izlaganje u pozitivnom tonu, naročito zbog činjenice da je ovo ministarstvo neuporedivo utemeljenije, nego prvo ministarstvo o kojem sam govorio. Naime, nije zgoreg podsetiti da 30% AKI-e, odnosno pravne tekovine EU reguliše baš ovu oblast, što dodatno ide u prilog stvaranju ovog ministarstva.Imajući u vidu stanje u kome se nalazi životna sredina kod nas, koji u kontinuitetu ugrožavamo decenijama, osnivanje ovog ministarstva je bilo preko potrebno, ali svakako je zakasnelo. Srbija godišnje proizvede dva i po miliona tona otpada, ima više od tri i po hiljade nesaniranih aktivnih deponija na svojoj teritoriji, a svega 8% otpadnih voda se prečišćava. Prema proceni Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine, koja je usvojena 2011. godine, Srbiji će biti potrebno više od 10 milijardi evra za preuzimanje obaveze iz članstva u EU, u oblasti životne sredine do kraja 2030. godine, a najnovija procena je da je sada taj iznos već blizu 15 milijardi evra, od čega osam milijardi evra samo odlazi na oblast zaštite voda. Procena je tako da ćemo ispoštovati osnovne zahteve do 2031. godine, a oblasti voda tek 2041. godine i to pod uslovom da prionemo na rad odmah.Međutim, kao i u izlaganju o osnivanju ministarstva za evropske integracije, na prethodno rečenom se otprilike završava pozitivna ocena ustanovljavanja ovog ministarstva. Naime, glavni motiv za stvaranje ovog ministarstva je otvaranje poglavlja 27, u pregovorima sa EU, odnosno priliv velikih sredstava iz EU, kao i naš finansijski doprinos projektima u ovoj oblasti, pošto smo u obavezi da 50% kofinansiramo i od toga će najveću korist upravo imati oni koji će imati pristup, odnosno realizovati te projekte.Do budžet ne pokazuje tu vrstu odgovornosti, odnosno nisu namenjena sredstva za sve te projekte, tako da će biti potrebna veoma tesna saradnja između novoformiranog ministarstva za zaštitu životne sredine i Ministarstva finansija. I pored lošeg stanja u oblasti zaštite životne sredine, Srbija je u boljoj poziciji, makar formalno, nego većina zemalja u regionu, ali to stanje je bolje, pre svega, zbog paketa reformskih zakona u ovoj oblasti u kojoj su usvojeni 2009. godine, kao i već pomenute Nacionalne strategije za aproksimaciju u oblasti životne sredine, usvojene 2011. godine.Postskrining, proces koji je obavljen 2015. godine, uz prateći mini akcioni plan zasnovan na prethodna dva dokumenta, takođe je doprineo da dođe do preporuke Evropske komisije da se bez dodatnih uslova otvori Poglavlje 27. o životnoj sredini, i to uprkos aktivnostima Ministarstva poljoprivrede, koja su, nažalost, išla u suprotnom smeru.Postavlja se takođe pitanje zašto je ova Vlada, pošto je ova Vlada u kontinuitetu na vlasti već pet godina, 2012. godine ukinula Fond za životnu sredinu i Agenciju za hemikalije? Ukidanje ove dve institucije ugrozilo je realizaciju usvojenih politika strategije projekata, a narušilo je i kredibilitet Srbije, kao korisnika međunarodne pomoći, jer su strani donatori uložili znatna sredstva u izgradnju kapaciteta ove Agencije. Povrh toga, zbog ukidanja Fonda, sve takse i naknade koje su bile namenjene ekologiji išli su direktno u budžet, što je otvorilo mogućnost da se ta sredstva koriste u druge svrhe.Takođe, po prvi put u istoriji, ova Vlada, odnosno vladajuća većina, kreativno je 2012. godine spojila u jedno ministarstvo energetiku i zaštitu životne sredine, i to vam je, da citiram i da vas podsetim na jednu od omiljenih izreka vodećeg opozicionog političara 90-ih godina u Srbiji - kao da kozi date da čuva kupus.Čini se takođe da će ovako koncipirano ministarstvo prevashodno da se bavi regulativom, odnosno međunarodnim obavezama, a u manjoj meri njihovom implementacijom. Povrh toga, različite međunarodne konvencije i sporazumi, ne samo da se ne implementiraju, već mnogi još nisu uključeni ni u naš pravni okvir.Da zaključim diskusiju o osnivanju ovog ministarstva, iskustvo velikog broja zemalja je da su prirodni resursi objedinjeni u jednom ministarstvu, što svakako nije slučaj sa ovim zakonom.Kad govorimo o pozitivnim stranama ovog zakona, osvrnuo bih se na proširivanje nadležnosti Ministarstva spoljnih poslova. Kao bivši ambasador, osećam posebnu obavezu da se osvrnem na ovu pozitivnu stranu, o kojoj do sada niko nije pričao, pa čak ni predlagač, a to je proširivanje nadležnosti kojim se stvaraju pravni uslovi za slanje civila u mirovne misije, kao i za upućivanje humanitarne pomoći. Ove aktivnosti doprinose povećanju ugleda zemlje, a takođe i njenoj većoj vidljivosti, a i troškovi slanja civila su manji nego što su troškovi slanja vojnog osoblja.Hteo bih da ukažem, sa žaljenjem, da ni u ovoj Vladi neće biti Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Odsustvo ovog ministarstva bi moglo da pokaže odnos prema manjinama i susedima, odnosno prema evropskim integracijama, a regionalna saradnja je jedna od stubova evropskih integracija, a to bi moglo indirektno da utiče na položaj Srba u regionu. Možda bi ovaj problem mogao da se reši jačanjem kapaciteta Kancelarije za ljudska i manjinska prava i uklanjanjem preklapanja nadležnosti različitih ministarstava u ovoj se takođe pitanje - zašto se ukida Direkcija za elektronsku upravu, odnosno da li će, pošto se ne daje rešenje za dalje funkcionisanje ove Direkcije, da li će ona postati samo odeljenje u okviru nekog ministarstva, čime bi bila degradirana, ili će možda biti i deo Kabineta predsednika Vlade? U ovoj oblasti već zaostajemo za drugim zemljama, od zakona do njihove implementacije.Građanska platforma podržava evropske integracije, samo ako je taj proces iskren sa obe strane, a ne da se stvara privid da je jednoj i drugoj strani stalo do istinskih reformi i priključenja EU, a da se u stvarnosti teme na evropske vrednosti, koji su u središtu i programa naše organizacije, a to su vladina prava, slobode izražavanja i poštovanja ljudskih i manjinskih prava, krše i potiskuju u drugi plan zarad imaginarnog obezbeđivanja stabilnosti, odnosno zarad podržavanja tzv. stabilitokratije.Proces evropske integracije je mehanizam koji u svim zemljama, koje su postale članice Evropske unije, doneo prosperitet, jer najčešće doprinosi unapređenju vladavine prava i smanjuje neizvesnost, uz istovremeno povećanje investicija u infrastrukturu, i unapređenje svih sistema bitnih za život. Smatramo da će nastavak politike koja je vođena u prethodnom periodu, a ovaj zakon i Vlada koji će iz njega proisteći su oličenje takve politike, dovesti do daljeg zaostajanja Srbije za regionom, povećanje, umesto smanjenje razlika u razvoju u odnosu na Evropsku uniju, a građanima će moći da pruži samo jednu besperspektivnu budućnost, na samom začelju našeg kontinenta.O uspešnosti procesa evropskih integracija, odnosno neuspešnosti, svedoči i činjenica da je Srbija od otvaranja pregovora do sada otvorila deset od ukupno 35 Poglavlja, a dva je zatvorila, i to ona koja se po automatizmu zatvaraju.Kao poređenje, Crna Gora je posle pet godina pregovora otvorila 28 Poglavlja, a tri privremeno zatvorila.Zbog svega prethodno rečenog, u Danu za glasanje, poslanici Kluba samostalnih poslanika glasaće protiv Predloga izmena i dopuna Zakona o ministarstvima, a zatim i protiv izbora, nove stare, Vlade. Hvala.

zakon o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvu, zato što smo mi, u načelu, prošle godine, 2016. godine, kada smo imali izbore i kada je predsednik Vučić, tada premijer.Molila bih samo, ako može, malo tišine. Hvala.Prošle godine je, posle završenih izbora, 2016. godine, premijer Vučić u svom ekspozeu vrlo precizno definisao politiku ove Vlade u naredne četiri godine. iz PUPS-a smo te strateške ciljeve prihvatili, kao i ova skupštinska većina, i nama je potpuno logično da sada u ovoj izmeni koja se dogodila na predsedničkim izborima, kada je premijer Vučić pobedio, se ukazala sjajna prilika da ono što je u međuvremenu praksa pokazala sada izmenimo. Da li će biti 18 ministarstava, 20 ili 25, za nas iz PUPS-a je to apsolutno nebitno.Suština nebitno.Suština je da mi sprovedemo sve one ciljeve koji su zacrtani prošle godine, u onom ekspozeu, i politici koju smo svi mi zajedno prihvatili. Ti ciljevi su takvi kakvi jesu, prihvaćeni sa naše strane, nekada traže radikalnije promene, nekada traže radikalnije rezove.Mene je je čudila jutros dosta burna diskusija vezano za ova dva ministarstva, izdvojena, pre svega zato što je Ministarstvo ekologije postojalo, pa je bilo u okviru poljoprivrede, itd. Nešto je što moramo da radimo

ispunimo.Kancelariju za evropske integracije imamo već godinama. Dosadašnja ministarka bez portfelja je to sjajno vodila, sa mnogo autoriteta, sa priličnom

tako da ja nemam ni malo sumnje ukoliko ona ili bilo ko drugi koga buduća premijerka bude postavila, ja uopšte nemam dilemu da oni neće odgovarati funkcijama na koje će biti postavljeni i da to neće moći da rade.Suština jeste da mi u stvari ostvarimo nešto. Ne možemo da izaberemo put ka Evropskoj uniji, svi se držimo njega, već godinama, a onda zastajkujemo svaki put kada nam se učini da je za nas to zgodno. Moramo da uradimo i stvari koje nam se ne sviđaju, moramo da uradimo i stvari koje se od nas traže.Nama iz PUPS-a ni malo nije bila laka ni malo nije bila laka podrška koju smo dali za fiskalnu konsolidaciju. Možda je to za nas iz PUPS-a bilo najbolnije, ali smo svi, kao vrlo iskusni ljudi, sa mnogo znanja, sa mnogo staža i sa mnogo racija, znali da je to neminovno. I to se pokazalo kao ispravno. Te tako, ovo su stvari koje su došle u hodu.Da li će praksa pokazati u narednom periodu ove Vlade da možda treba još nešto promeniti, da je možda trebalo dodati još neko ministarstvo, to ćemo videti. Ali, u svakom slučaju, ne vidim zašto pola dana izgubismo u nekim raspravama, ne vidim ništa loše u tome.Slažem se potpuno i sa gospođom Čomić i sa gospodinom Jovanovićem kada su govorili o komunikaciji koja mora da bude u Skupštini. Za nas iz PUPS-a je to već poznato. Mi smo vrlo pristojni i vaspitani, nažalost, nekada se smatra da je to Ali, mi to generalno nismo i to smo svojim karijerama pokazali, te tako mislim da podrška koju ćemo mi dati Predlogu izmene i dopune Zakona o ministarstvima je logičan sled svega onoga što mi radimo

danas smo se sastali da na inicijativu najveće poslaničke grupe usvojimo izmene jednog zakona koji bi trebalo da bude najtrajniji, koji bi trebalo da bude organski zakon, a mi ga menjamo od Vlade do Vlade.Sećate se verovatno moje polemike sa Vučićem prošli put oko ministarstva za ekologiju. Vučić je bio protiv, pa je još govorio – i mi kad smo bili u Vladi narodnog jedinstva, nismo imali to ministarstvo. A ja sam mu odgovorio – e, imali smo, Branislav Blažić je bio ministar, pa je još danas ponovio onaj govor koji je držao tamo kada je bio ministar.Znači, treba nam ministarstvo ekologije. Treba. Ali, ozbiljna vlast gleda da uradi ozbiljne zakone, a ne zakone od danas do sutra. Sad nam treba nova kombinacija s koalicionim partnerima, pa ćemo malo to sad udesiti da tome prilagodimo. Treba organske zakone donositi kvalitetno, stručno. LJudi koji znaju taj posao moraju da rade na organskim zakonima. Ne koji imaju samo formalne kvalifikacije, nego koji zaista znaju tu materiju.Zato mi, srpski radikali, nemamo ništa protiv da se uvede opet ministarstvo ekologije. Imali smo ga i u vreme naše Vlade, narodnog jedinstva, imali su ga i dosmanlije, ja mislim, u jednom ili dva perioda, vi ste ga ukinuli pa, evo, opet ga uvodite. Znači, malo došla pamet do glave. U redu je.Ali ovo drugo što radite, ovo je meni neverovatno

Šta je ministarstvo? Ministarstvo je po definiciji najviši organ uprave u jednoj oblasti. Može kompletnom državnom upravom da upravlja samo jedan ministar. Dešavalo se to u nekim monarhijama. Znate zašto? Zato što je kralj bio potpuno van zakona. Kralj nije mogao da odgovara za svoje postupke ni kad su krivična dela, pa je kraljevske akte morao da potpisuje neki ministar i njegov potpis se zvao „premapotpis“.

povećavao broj ministarstava. Kraljevina Srbija je nekada imala četiri, pet, šest, sedam ministara. Mi sad stižemo do 18, a imali smo ih i više, i 23 ih je bilo u nekoj fazi, čini mi se. Ali, nije toliki problem u broju ministarstava, ako će ministarske poslove obavljati odgovorni ljudi i ako će ta ministarstva biti racionalno sazdana.Nemoguće sazdana.Nemoguće je da postoji ministarstvo za evropske integracije. Čime upravlja to ministarstvo? Koja je to uprava pod njegovom nadležnošću?

S kim će voditi upravne sporove i po kojim pitanjima? To bi sve trebalo da se sagleda iz nadležnosti ministarstva. A evo, mi kad gledamo nadležnosti, kaže se da „obavlja to ministarstvo poslove državne uprave i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na“.Prvo, ministarstvo može da obavlja poslove samo iz državne uprave. Ministarstvo nije tu da obavlja stručne poslove. Stručne poslove ne obavljaju ni organi, stručne poslove obavljaju stručnjaci. I podrazumeva se da svako ministarstvo mora imati određene stručnjake koji će mu obavljati stručne poslove. Ne da se zapošljavaju sa partijske liste, nego po tome što su stručni i što znaju da urade neki posao.Kaže se da se ti poslovi odnose na koordinaciju, praćenje, izveštavanje u vezi sa procesom pridruživanja i pristupanja Evropskoj uniji. To praćenje, to mogu novinari da rade, što da radi ministarstvo? Zašto ministarstvo nešto da prati? Postoji služba za praćenje a ne ministarstvo za praćenje. koordinaciju. Šta ono koordiniše? Predsednik Vlade, kao prvi među jednakima, on koordiniše, zajedno sa drugim ministrima i olakšava posao Vlade tako što će mnoge odluke biti usaglašene pre iznošenja na sednici Vlade. Mi smo imali nekad sednice Vlade po pet minuta, jer smo unapred sve usaglašavali. A nekad je to usaglašavanje bilo sa sabljama u rukama, pogotovo u Odboru koji sam ja vodio, u Odboru za privredu i finansije. Ostali su stenogrami. Neke sam ja i objavio i time se ponosim.Sad, šta znači to praćenje? U ime koga oni prate i za koga prate? Izveštavanje. Koga će izveštavati? Da izveštavaju Vladu? Pa, sama Vlada obavlja taj posao.Zatim, posao.Zatim, stručne poslove koji se odnose na koordinaciju pristupnih pregovora sa EU i radna tela osnovana za potrebe pregovora. Šta to znači? Ovo je jedna besmislica. Ako je reč o ovako važnim stvarima, to mora ministar inostranih poslova, to mora predsedik Vlade, to opet stručne službe treba da

usmeravanje rada pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i davanje obaveznih instrukcija i uputstava, shodno politici Vlade. Dakle, ovde su pravni akti obavezne instrukcije i uputstva. Koje instrukcije? Koja uputstva? Jel to negde normirano? Hoće li biti normirano? Hoće li biti propisana sankcija ako se to ne ostvari? Ništa od toga nema.Analitičku podršku u radu pregovaračkog tima. Pazite, analitiku treba da nam radi Republički zavod za statistiku i drugi stručni organi, a ne ministarstvo, ministarstvo se ne bavi analitikom.Koordinaciju sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i rada zajedničkih tela osnovanih tim sporazumom. Rekoh već, koordinator je predsednik Vlade kao prvi među jednakima.

ili ministarstvo praćenja, pa da prati sve ministre i sva druga ministarstva.Zatim, koordinaciju pripreme strateških dokumenata u vezi sa procesom pristupanja EU, koordinaciju koordinaciju pripreme strateških dokumenata. Strateška dokumenta, ako je zaista reč o nekim strateškim dokumentima, opet treba da rade stručnjaci, a ne ministarstvo. Ministru dajte stado ovaca da čuva ako zna, ako ne zna nikom ništa, ali ovo treba neko ko zna šta je strategija. Evo, upitajmo sve naše ministre, nijedan ne zna definiciju strategije, dajem glavu na panj.

Ovo je do ludila dovedeno. Ako bi zaista ušli u EU, a nećemo nikad, ja vam garantujem svojom glavom da nećemo nikada, onda bi to opet radili stručnjaci pojedinih ministarstava iz oblasti prosvete, zdravstva, kulture, informisanja, socijalne politike, rudarstva, industrije, trgovine, turizma itd,

Nema koordinacije saradnje državnih organa, organa državne uprave. Organ državne uprave ili sarađuje ili ne sarađuje i njegova saradnja može biti isključivo pod kontrolom Vlade kao takve. Pa, svaki ministar kada putuje u inostranstvo treba da podnese Vladi zahtev da mu odobri putovanje i da obrazloži zbog čega putuje.

i to ne konsultacija sa Vladom, nego ga poslao njegov ministar iz druge stranke, a nije se nama javio. I op, ode!Kao ode!Kao i saradnju u procesu pridruživanja i pristupanja sa institucijama EU. Šta znači to saradnja? To ne znači ništa. odnosno polurečenica ništa ne znači, apsolutno ništa. Zatim se nabraja institucijama EU, državama članicama, kandidatima i potencijalnim kandidatima.Praćenje i podsticanje usklađivanja propisa Republike Srbije sa propisima i standardima EU i obaveštavanje EU i javnosti o tome. Javnost treba da obaveštavaju novinari. A šta oni imaju ovde da prate? Svako ministarstvo ima svoje zadatke, radi u okviru svojih nadležnosti i podnosi izveštaj Vladi. Bar bi trebalo da podnosi izveštaj Vladi.Pomoć Vladi.Pomoć ministarstvima i posebnim organizacijama u usklađivanju propisa sa propisima EU. To treba advokatske kancelarije da daju takvu pomoć ili ovi notari, neko ko se stručno bavi tim poslom.Uspostavljanje i razvoj sistema za korišćenje strukturnih i kohezionih fondova EU. Koji su to sistemi?

dokumenata kojima se definišu razvojni ciljevi i prioriteti za finansiranje iz strukturnih i kohezionih fondova EU. Pripremu dokumenata vrši ministarstvo? Valjda vrše stručni ljudi, nije to nadležnost ministarstva. Gde je ovde državna uprava, kao što imamo u Ministarstvu prosvete čitav niz državnih ustanova, osnovne škole, srednje škole, univerzitete, više škole i čitav niz drugih institucija? Ministarstvo upravlja time ako je reč o ustanovama u državnoj svojini, a može i da kontroliše rad svojim inspekcijama, a ovde nikakve inspekcije nisu predviđene. Jer, kad bi i bila ovde neka inspekcija, onda bi morala da se meša u poslove nekog već postojećeg ministarstva, kako se sprovodi npr. reforma školstva

vodiš li računa?Praćenje sprovođenja, vrednovanje i izveštavanje o sprovođenju programskih dokumenata finansiranih iz strukovnih i kohezionih fondova EU. I ovako još bezbroj do kraja, 20 minuta je malo da bi sve to i pročitao, a nigde mesa nema. Kažete nemate para za sarmu, neko vam kaže kupite trešnje, pa imate i meso i voće. Otvorite trešnju, nema crva. E, ovde nigde crva nema, jer jedini crv ovde nešto treba da radi. Oprskano sve? Evo, vidi se da je dobro, temeljito oprskano.E sad, šta je ovde problem? U EU nikad nećemo ući. Ovo ministarstvo je jedna najobičnija glupost. Samo ćemo trošiti pare i samo će nas Vlada zamajavati kao prethodnih pet godina o svojim uspesima na evropskom putu i naredne četiri ili tri godine, ako je pre toga ne oborimo, dok narodu ne dosadi sama pričao o evropskom putu.Dajte

Eno naša sekretarica u poslaničkoj grupi ima mesečnu platu 25.000 dinara za srednju stručnu spremu, a vi nam uvodite ministarstvo za evropske integracije.Uostalom,

Mi nemamo kud nego u te istočne integracije. Ove zapadne samo služe da nas do gole kože oderu. Oni otimaju više od dve milijarde evra što svake godine Srbija dobije samo bankovnih doznaka od radnika zaposlenih u inostranstvu, a koliko dođe iz novčanika u novčanik, koliko se daje rodbini i prijateljima to više ne može niko da realno sagleda. Oni koriste naše tržište, koriste to što nema carinskih dažbina i zasipaju nas stranom robom, stranom robom kojom se truju naša deca. Mi smo zabranili uzgoj svih genetski modifikovanih biljaka, ali nas oni zatrpavaju mesom koje je proizvedeno tako što je ishrana stoke organizovana na bazi genetski modifikovane soje ili neke druge hrane.Sada je sa pitam ko je mogao ovako nešto da napiše. Nemojte, molim vas,

Vidite jednu stvar, ovo je pisao neko ko nema pojma o upravnom pravu, a potpisao neko ko je doktor pravnih nauka i docent upravnog prava na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ja ne krivim Aleksandra Martinovića, nije on kriv. Kriv je njegov profesor Dragan Milko, što on nije ozbiljne kriterijume primenjivao kada je vršio izbor u zvanje docenta. On je kriv. Jer bi možda u tom slučaju neko drugi došao ovde sa ozbiljnijim predlogom izmena i dopuna Zakona o ministarstvima, a ne ovde da

kad ga neko napusti onda ne valja ništa. Dok sam bio kod njega, sve je bilo super, bio sam i pametan, nisam bio ni majmun, nisam imao ni velike uši, a otkad više nisam sa njim sve je naopako, i ko me je pustio na ispitu i kakav sam doktor itd. Ali, nije to sada bitno.Meni se čini da je ovde problem u nečem drugom. Gospodin Šešelj, iz objektivnih razloga, dakle zaista iz objektivnih razloga, nije bio u stanju da prati zakonodavstvo Republike Srbije koje se odnosi na državnu upravu. Zakon o državnoj upravi je, gospodine Šešelj, donet 2005. godine. U Zakonu o državnoj upravi piše koji su organi državne uprave, da su to ministarstva, organi uprave u njihovom sastavu i posebne organizacije i piše koji su poslovi državne uprave. Vi ste se ovde iščuđavali kako to da u članu 13a gde se definiše delokrug, a ne nadležnost, to bi vi kao doktor marksizma i lenjinizma trebalo da znate, dakle, tamo gde se definiše delokrug ministarstva za evropske integracije, vi ste se ovde iščuđavali kako može ovo, kako može ono. Pa može, zato što je definisano Zakonom o državnoj upravi.Koji su poslovi državne uprave? Prvi posao, učestvovanje u oblikovanju politike Vlade, to je zakonom definisano. Drugi posao državne uprave je praćenje stanja, član 13. Zakona o državnoj upravi: „organi državne uprave prate i utvrđuju stanje u oblastima iz svog delokruga, proučavaju posledice utvrđenog stanja i zavisno od nadležnosti ili sami preduzimaju mere ili predlažu Vladi donošenje propisa i preduzimanje mera na koje je ovlašćen“. Treći posao državne uprave, koji je najkompleksniji: „izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata“.U akata“.U članu 15. Zakona o državnoj upravi gospodin Šešelj se iščuđavao, kaže – kakva uputstva da piše ministarstvo za evropske integracije. Kaže: „ministarstva i posebne organizacije donose pravilnike, naredbe i uputstva“. Uputstvo je opšti pravni akt organa državne uprave kojim se određuje način na koji organi državne uprave i imaoci javnih ovlašćenja izvršavaju pojedine odredbe zakona ili drugog propisa. Pravilnici, naredbe i uputstva naredbe i uputstva objavljuju se u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Čim se nešto objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije“ znači da je u pitanju propis, rubrum iznad člana 15. glasi: „Propisi koje donose organi državne uprave“, a tu su pravilnici, naredbe i uputstva. Tako da sa pravnog stanovišta ovde nema ništa sporno.Zatim, četvrti posao državne uprave je inspekcijski nadzor. Peti posao državne uprave je staranje o javnim službama. Šesti posao su razvojni poslovi. poslovi. Sedmi, to je ona rezidualna grupa poslova držane uprave, piše – ostali stručni poslovi. „Organi državne uprave prikupljaju i proučavaju podatke u oblastima iz svoga delokruga, sačinjavaju analize, izveštaje, informacije.“ Gospodin Šešelj se pitao šta ima da informišu. Pa imaju po zakonu da informišu.

sam ovo citirao? Zato što je član 13a koji govori o ministarstvu za evropske integracije apsolutno u skladu sa odredbama Zakona o državnoj upravi. Dakle, postoje i stručni poslovi, postoji i obaveza ministarstva, ne samo za evropske integracije, nego svih ministarstava, da prikupljaju i te informacije plasiraju i drugim organima i državne uprave i građanima i ministarstva mogu da donose uputstva i da prate stanje u određenim oblastima. Ovde je bilo nekog iščuđavanja kakvog praćenje stanja, šta praćenje stanja. Pa piše u Zakonu o državnoj upravi.Evo, o državnoj upravi.Evo, priznajem da sam glup, priznajem da je i profesor Milko pogrešio i da mi doktorat ništa ne valja, ja sve to priznajem, ali dopustite da i mi glupu ljudi imamo pravo nešto da primetimo. Ja sam naučio na Pravnom fakultetu jednu stvar – ne možete jedan zakon da tumačite odvojeno od drugih zakona koji se na taj zakon naslanjaju. Sad iščupate onako na silu jedan član iz Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima i onda vršite anatomiju tog člana, pa kako može on, pa kako može ona, a ne kažete da postoji jedan krovni zakon nad Zakonom o ministarstvima koji se zove Zakon o državnoj upravi i koji definiše i koji su organi državne uprave i koji definiše poslove državne uprave. Da li se taj vama zakon dopada ili ne dopada, to je nešto drugo, ali taj zakon postoji i taj zakon detaljno opisuje koje poslove državne uprave obavljaju organi državne uprave u Republici Srbiji, dakle, ministarstva, organi uprave u njihovom sastavu i posebne organizacije.Legitimno je biti protiv Evropske unije, to je legitimno, ja to razumem. Legitimno je graditi politiku na tome da ste protiv Evropske unije, to je politički legitimno, ali vi nemate pravnu argumentaciju protiv ministarstva za evropske integracije vam mi sada pokazali da sve ovo što je u delokrugu rada ministarstva za evropske integracije proističe ne iz moje volje, ne iz volje bilo kog poslanika SNS, nego iz Zakona o državnoj upravi.Postoji nešto što se zove sistemsko tumačenje propisa. Ne da jedan član ne možete tumačiti sam za sebe, nego ni jedan zakon ne možete ako hoćete da dođete do dobrog tumačenja da ga tumačite bez oslanjanja na neke druge zakone, a vi ste iščupali jedan član zato što ste navodno protiv EU. Pa, Pa, kako može on, pa kako može ona? Može lepo, zato što Zakon o državnoj upravi, koji je donet 2005. godine, propisuje koji su poslovi državne uprave.Dakle, ovde je stvar potpuno jasna. Politički vaša argumentacija je u redu, vi ste protiv EU, ja to razumem, ali ono što ne razumem to je da ne poznajete pravni sistem Republike Srbije i da ne znate da je pre ovog zakona donet i važi još uvek Zakon o državnoj upravi koji definiše koji su organi državne uprave i šta ti organi državni uprave rade. Gospodin Martinović je ličino govorio protiv ovog Zakona o državnoj upravi u vreme kada je on bio aktuelan,

ali koja uputstva može davati ovakvo ministarstvo i kome može davati ta uputstva. Ovo ministarstvo može da okupi Peru, Đoku, Simu, Milančeta i još četiri, pet njih, i toliko sekretarica i toliko vozača i oni sednu rasporede se i kažu – mi smo ministarstvo. Ovde nema nikakve državne uprave pod ovim i nema ni jedan opšti upravni akt da donesu.

i sva ministarstva da služe ovome, drugačije ne može. Možete formirati inspekciju proforme, ali bez da šaljete tu inspekciju u tuđi resor.Šta je to vaše posebno mimo drugih ministarstava da biste vi davali te instrukcije, obavezna uputstva ili donosili druge opšte pravne akte? Gde biste vi davali pojedinačna rešenja upravnom postupku, kome? Kome biste dali rešenje? Dajte odgovorite na to konkretno pitanje. Kome? Rešenje Peri da prestane da kolje svinje u svom dvorištu. **Maja Dame i gospodo narodni poslanici, evo sad smo ustanovili da ipak ministarstvo za evropske integracije može da izdaje uputstva. U početku je bilo ne može, sad vidimo da ipak može.(Vojislav

Gospodine Šešelj, samo polako, nemojte da se nervirate. Ja sam glup, imam velike uši, ali ću pokušati da vam objasnim. Evo, i gospodin Mirčić vam suflira. I njemu sam bio dobar dok sam bio sa …)Jeste, vi ste gospodine Mirčiću poznati junak i nikoga niste izdali. Za vas čovek postaje izdajnik čim neće bespogovorno da sluša svaku glupost koju vi izgovarate i odmah postaje izdajnik.

propisuje delokrug rada svakog pojedinačnog ministarstva. Delokrug rada je opšti krug poslova po kojima se ministarstva razlikuju jedno od drugih. Ovo, gospodine Šešelj gde piše ministarstvo za evropske integracije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na, pa se navodi koordinacije o praćenju, to je delokrug, to nije nadležnost. Šta je nadležnost, odnosno u kojim propisima se nalazi nadležnost svakog pojedinačnog ministarstva, odnosno drugog organa uprave? U čitavom nizu materijalno-pravnih propisa kojima se uređuju određene oblasti društvenog života.Ne postoji Zakon o ministarstvima u kojima se definiše nadležnost svakog pojedinačnog ministarstva. Ovo o čemu mi govorimo je delokrug, a nadležnost za izdavanje građevinske dozvole se nalazi na primeru Zakona o planiranju i izgradnji, gde se nalazi nadležnost resornog ministarstva za izdavanje oružnog lista u Zakona oružja i municije. Tako imate sijaset zakona koji regulišu različite oblasti društvenog života. To su ti tzv, materijalno-pravni propisi koji kažu za donošenje dozvole te i te, za donošenja rešenja tog i tog, odnosno upravnog akta, nadležno je to i to ministarstvo. To ne može da piše u Zakonu o ministarstvima. To nije pisalo u Zakonu o ministarstvima ni kada ste vi bili potpredsednik Vlade i nije ni moglo da piše. To piše u materijalno-pravnim propisima kojima se uređuju oblasti društvenog života.Naravno, razumem vašu logiku, vi zato što ste protiv ulaska Srbije u EU pokušavate da banalizujete zakon. Sada se sastanu Pera, Mika, Đoka itd. Koliko ja poslovima evropske integracije u Republici Srbiji bave se ozbiljni ljudi, ljudi koji govore strane jezike, ljudi koji su dobri pravnici, dobri ekonomisti, dobri politikolozi, ljudi koji su godinama u ovoj materiji, ljudi za koje vi možete politički da mislite ovo ili ono, ali ljudi za koje ja ne mislim da su laici i da ne znaju svoj posao.Dakle, ne radi se ovde o nikakvom Peri, Miki, Đoki, ovde se radi o ozbiljnim poslovima koji se rade za državu. Niko od nas nije to licitirao. To sam rekao gospodinu Čedomiru Jovanoviću, nije licitirao sa datumima i sa godinama ulaska u EU. Vi kažete, garantujete glavom nećemo nikada, možda mogu ja da garantujem da nećemo nikada, ali nije stvar u tome da li hoćemo ili nećemo, stvar je da mi ove reforme koje sprovodimo, sprovodimo zbog nas samih, ne zbog EU. Mi hoćemo iznutra da organizujemo naše društvo tako da ono što više liče na društvo, kao što je holandsko, švedsko, nemačko, italijansko itd. Verujem da vi nemate ništa protiv takvog tipa društva.Da

Ali, suština je u tome da pokušavamo da sprovodimo takve reforme koje će omogućiti da naše društvo ide napred, da naši radnici žive bolje, da naši penzioneri žive bolje, da poljoprivrednici žive bolje, da naučni radnici žive bolje, da reformišemo Srbiju zbog nas ne zbog EU. O tome se radi i zadatak ovog ministarstva je da učini sve što je do Srbije

kada mi ne bismo imali alternativu ili EU ili ništa, ili Evroazijska unija ili ništa. Vi govorite o nekim integracijama sa Rusijom. Iskren da vam budem ne mogu do kraja da razumem šta vi hoćete da kažete, Partizanska skupština na Ostrogu je kada su bila ona leva skretanja 8. februara 1942. godine, u Ostrogu doneo odluku da je Crna Gora sastavni deo Sovjetskog Saveza.

Pa neće nas Ruska Federacija za federalnu jedinicu, ali hoće Srbiju kao jednog pouzdanog partnera koji vodi suverenu i nezavisnu politiku kao državu koja Rusiji jedina u Evropi, sem Belorusije, nije uvela ekonomske i političke sankcije. To Rusija ceni kod Vučića. To Rusija ceni kod Vlade Republike Srbije.Na kraju krajeva, da bi ste te vaše ideje sproveli u praksi, znate, potreban je jedan mali detalj da narod glasa za vas. Ne možete vi da stvorite veliku Srbiju ili da Srbiju uvedete u Rusiju sa četiri ili pet posto glasova. Politički to nije moguće. Ova rasprava više ne zadire u sadržinu zakona. Ovo je više rasprava o izboru Vlade i spoljnopolitičkim ciljevima Vlade.(Vojislav Šešelj:

repliku?)Dobićete pravo na repliku ako budete replicirali u onome u čemu se niste razumeli.Koliko sam ja slušala poslanika Aleksandra Martinovića, on je govorio u većini svog izlaganja da je razumeo šta vi govorite.(Vojislav

predsednice, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, predložene izmene i dopune Zakona o ministarstvima za poslanički klub SPS rekao bih da predstavljaju pre svega jasnu potvrdu opredeljenosti i odlučnosti buduće Vlade Republike Srbije za nastavak reformskih procesa za još jači, bolji i efikasniji rad u najboljem interesu Srbije i građana Srbije i u cilju realizacije spoljno-političkih prioriteta Srbije.Kada kažem realizacija spoljno-političkih prioriteta,

sveta.Predlog o kojem danas govorimo rekao bih da je nastao kao rezultat realne potrebe, kako bi imali efikasnije, kako bi Vlada i ministarstva unutar Vlade mogla efikasnije i bolje da funkcionišu.Pre iskustvo iz prethodnog perioda, uočeni nedostaci, ali i realne potrebe države, realne potrebe građana kao prioritet nedvosmisleno potvrđuju da idemo u pravcu stvaranja uređenije, bolje i efikasnije države, a to svakako jeste i interes svih nas.Personalna rešenja jesu važna i mi to ne sporimo. Važno je da na ključnoj poziciji, kada govorimo o ministarstvima, izaberemo najkvalitetnijeg, koji će organizovati sistem, koji će organizovati sistem koji će davati rezultate, ali to nije tema današnje sednice. Danas govorimo o tome da stvorimo jedan osnov, jedan sistem koji će omogućiti budućoj Vladi da daje rezultate.Smatramo rezultati prethodne Vlade jesu zaista dobar osnov za rad buduće Vlade, rezultati koji su vidljivi, koji su prepoznatljivi, koji su vrednovani na pravi način, ali isto tako, s druge strane, smatramo da kroz izmene i dopune Zakona o kojima danas govorimo mi stvaramo jedan temelj koji će biti dobar osnov za rad buduće Vlade, da buduća Vlada može sa uspehom da realizuje proklamovane ciljeve i načela koji će biti definisani u ekspozeu ekspozeu mandatara za sastav buduće vlade.Podržavajući ovaj predlog o kojem danas govorimo, mi, zapravo, još jednom želimo da podržimo sve ono što je činila i radila prethodna vlada, ali da damo i nedvosmislenu podršku u radu buduće vlade i to sve, pre svega, kada je reč o nastavku reformskih procesa, kada je reč o modernizaciji, promenama, kada je reč o investiciji, razvoju i rastu.S ovim predlogom imamo i jednu predvidljivost, imamo jedan kontinuitet, imamo jednu stabilnost. Dakle, mi biramo novu Vladu Republike Srbije, a nema nekih spektakularnih i drastičnih promena kada govorimo i o broju ministarstava i o strukturi i o organizaciji.Za nas je od suštinskog značaja dobro ustrojena i kvalitetno ustrojena organizacija i struktura ministarstava unutar Vlade Republike Srbije, koja će racionalno, kvalitetno i efikasno da odgovori na ono što jeste suština, a to su potrebe države i potrebe građana. sagledavajući ovaj predlog zakona sa tog aspekta, dakle, on je potpuno opravdan, on je neophodan, jer u prvi plan i za prioritet ističe potrebe države i potrebe građana predloženi koncept rada i organizacije ministarstava unutar Vlade Republike Srbije sa dobrim osnovnom iz 2012. godine i uz ono što činimo i radimo danas, dakle, stvaramo jedan dobar optimalan model, koji može i treba da bude primenljiv i za neke buduće vlade i u potpunosti se slažemo, a ne da, kada se bira nova vlada, imamo novi koncept i da ga prilagođavamo aktuelnom političkom trenutku i da ga prilagođavamo koalicionim dogovorima. Na ovaj način mi ćemo pokazati, i pokazujemo, da smo i ozbiljna, i odgovorna i stabilna država koja ima kontinuitet i koja svoju politiku ne definiše od danas do sutra.Sigurno je da je ovo zakon koji je najviše menjan u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i kada to kažem mislim da nisam rekao ništa novo. Menjan je upravo zbog toga što nemamo sistemski pristup u rešavanju ovog pitanja i nemamo jedan optimalan model koji je to broj ministarstava i kakva je to vlada neophodna i koji je to broj ministarstava koji je neophodan da bi Vlada funkcionisala. Nemamo, ne postoje ni evropski standardi, već svaka država shodno svojim potrebama definiše određeni broj ministarstava, definiše poslove, definiše nadležnosti.Mi zalažemo za sistemski pristup i već sam rekao – imamo jedan dobar model iz 2012. godine. Uz izmene i dopune o kojima danas govorimo smatramo da dolazimo do jednog funkcionalnog i održivog modela, koji može da daje rezultate i koji treba da bude primenljiv i kada je reč o budućim vladama.Svaka poslanička grupa, naravno, izneće svoje stavove, sugestije, predloge, to je potpuno legitimno i to poštujemo, ali je veoma važno da ovaj predlog ne sagledavamo kao političku proklamaciju, jer on nije rezultat političkih trgovina i političkih dogovora, već kao rezultat realne potrebe, ponavljam, da bi imali efikasniju i bolje uređenu državu, da bi ministarstva unutar Vlade mogla bolje i efikasnije da funkcionišu, iskustva iz prethodnog perioda, uočeni nedostaci, ali, naravno, na prvom mestu potrebe države i građana.Veoma ovaj predlog i ne sagledavamo samo kroz personalna rešenja i kroz broj ministarstava. Personalna rešenja su važna, ali nisu tema današnje sednice, to sam već rekao.Kada je reč o broju ministarstava, pa, hipotetički, Vlada može da funkcioniše i sa pet ili šest ministarstava, ali je važno da znamo šta hoćemo i kakvu Srbiju hoćemo i ako je to ključni problem, broj ministarstava, onda sam ja potpuno ubeđen da mi imamo veoma kvalitetan zakonski predlog.Za nas je od broja ministarstva, za poslanički klub SPS, daleko važnija struktura, organizacija, odgovornost, ozbiljnost, kvalitet i efikasnost u radu ministarstava unutar Vlade Republike na način kada je reč o poslovima, nadležnostima, organizaciji u ministarstvima jesu i isključivo zavisi od toga sa koje pozicije posmatrate na sistem vlasti, da li ste vlast ili opozicija i to je negde potpuno moguće da bude razumljivo.S druge strane, kada je u pitanju životna sredina i zaštita životne sredine, tačno je da je 90-ih godina ovo bilo posebno ministarstvo, tačno je i da je 2007. periodu Vlade Vojislava Koštunice postojalo Ministarstvo zaštite životne sredine i da u periodu od 2000. godine do danas nismo imali odvojeno ministarstvo zaštite životne sredine, već je bilo deo, ova oblast je bila deo nekog drugog ministarstva. Tačno je i to da su postignuti dobri rezultati u oblasti zaštite životne sredine dok je ovo ministarstvo bilo deo Ministarstva za energetiku i razvoj životne sredine i dok je bilo, i danas je deo Ministarstva poljoprivrede.Podaci govore da su ostvareni dobri rezultati kada je reč o unapređenju zaštite životne sredine, ali s druge strane, potencijali su veliki. Da bi se ti potencijali iskoristili u punom kapacitetu, važno je da imamo posebno ministarstvo. Ovo je veoma složena, ovo je veoma kompleksna i zahtevna tema i zahteva visoke standarde, a ujedno, ovo je tema koja se tiče svih formiranjem posebnog ministarstva Srbija i Vlada Republike Srbije, buduća Vlada Republike Srbije pokazuje da će se na odgovoran, ozbiljan i posvećen način baviti ovom oblasti u cilju povećanja efikasnosti zaštite životne sredine, ali i u cilju povećanja pregovaračkih pozicija na putu evropskih integracija, jer opšte je poznato da, kada govorimo o harmonizaciji zakonodavstva i harmonizaciji propisa sa zakonodavstvo i propisima EU, jedna trećina popisa mislim da se konkretno odnosi na zaštitu životne sredine, da se Poglavlje 27 konkretno tiče zaštite životne sredine i da je veoma važno na pravi način iskoristiti i fondove EU, jer neki podaci govore da u narednom periodu Srbija, da bi na pravi način unapredila i zaštitila životnu sredinu, potrebno je da uloži negde oko 10 milijardi dolara.Na samom kraju, sagledavajući kao razloge sve ono što sam već rekao, poslanički klub SPS u danu za glasanje podržaće predložene izmene i dopune zakona. Zahvaljujem. **Vladimir Orlić** Hvala, gospođo predsednice.Dame i gospodo, ja bih, ako dozvolite, iskoristio prvih par sekundi izlaganja da najpre čestitam građanima Srbije na onom zaista izvanrednom, sjajnom, impozantnom skupu koji smo imali u našoj prestonici juče, na veličanstvenoj inauguraciji predsednika Republike Aleksandra Vučića, prilici da vidimo zaista svet u našoj zemlji, dakle, i predstavnike Ruske Federacije, i SAD, Narodne Republike Kine, državnike iz regiona, ali i iz Evrope i Azije i Afrike. Zaista je bilo na ponos biti državljanin ove zemlje, biti pripadnik ovog naroda na jučerašnji dan. Čestitke svima.Što se tiče zakona o kom raspravljamo danas, naravno da SNS i naša poslanička grupa kompletna podržava Predlog zakona. Mi svojim svojim potpisima podržali i predlog da se danas sastanemo i raspravimo baš o ovom predlogu ovako sastavljenom.Predlog podrazumeva izmenu strukture forme kroz uvođenje dva nova ministarstva. Podržavamo taj predlog, taj deo predloga, kao što podržavamo i ove druge, ali takođe važne stvari koje ne treba da smetnemo s uma, da što se tiče delokruga rada, o tome smo pričali danas, nekih ministarstava, postoji potreba da budemo u toku sa zakonima koje smo sami usvojili u međuvremenu, a da budemo u toku i sa dobrom praksom i dobrim standardima koji važe u svetu na koji se ugledamo.Što se tiče predloga da formiramo novo ministarstvo koje će se baviti specifično resorom zaštite životne sredine i ministarstvo koje će se baviti pitanjima evropskih integracija, jedno i drugo je izvanredno važno. Mogu da se samo složim sa ocenom da je apsolutno u skladu sa realnim potrebama naše države u ovom trenutku.U obrazloženju koje ste dobili, dame i gospodo, tu između ostalog piše da je pitanje kvalitativnog izvođenja procesa evropskih integracija u periodu pred nama jedan od glavnih motiva za ovakav predlog.Činjenica jeste da je pred nama puno posla i činjenica jeste da prateće posledice, pa recimo i to da će resor poljoprivrede sada funkcionisati u zasebnom ministarstvu koje će se baviti samo tim segmentom ili samo tim resorom, da je zaista i kadar da iznese taj posao, a da zaista i ima realnog posla kojim će imati da se bavi. Ja se u tom smislu potpuno slažem, naravno, sa svim što je danas izrečeno od strane ovlašćenog predlagača.S druge strane, zaštita životne sredine, konkretno u kontekstu ovih pitanja o kojima ponajviše govorimo danas, a to su pitanja evropskih integracija, nije loše zbog javnosti koja ovo prati navesti samo par stvari koje treba imati na umu. Prvo, da iako je manje-više uvrežen stav da po pitanju po pitanju ove problematike, dakle, zaštite životne sredine, Srbija ne stoji baš dobro kada je reč o integracijama, zapravo naprotiv, Republika Srbija je jedina država kandidat iz regiona koja je dobila poziv da podnese pregovaračku poziciju bez prethodnih uslova. Misli se na poziciju u predmetnom poglavlju, u Poglavlju 27 koje se bavi upravo zaštitom životne sredine.Zaključak skrininga je da mi što se naše regulative tiče ne stojimo uopšte loše, da smo mi u veoma dobroj meri već usklađeni sa onim tekovinama koje želimo da dostignemo u potpunosti. Međutim, primena zakona je u ranoj fazi. Puno je posla pred nama, strateškog posla, što se takođe zaključuje u rezultatima skrininga, kao i da je potrebno da imamo snažnije administrativne kapacitete. Ono što se apostrofira na više mesta, da nadležnosti budu adekvatno usklađene, da mi imamo i kapacitete na institucionalnom nivou prilagođene potrebama ovog posla.Dakle, sve ovo vodi ka zaključku da je pred nama zahtevan posao, dinamičan rad i predlog da taj rad bude realizovan kroz zasebna ministarstva u tom smislu ima punu logiku, pa zbog toga i našu punu podršku.Novac će biti zanimljivo pitanje. Izvesno je da će ga biti potrebno. Istina je da mi nemamo velika sredstva dedikovana za ove svrhe i ovaj resor. Izvesno je da će puno koštati posao koji je pred nama do ne samo otvaranja, nego i uspešnog zatvaranja tih poglavlja, odnosno tog poglavlja, do uspešnog dostizanja svih standarda. Zbog toga novac jeste, ja ću se tu složiti sa svim komentarima u tom smeru datim danas, vrlo važno i osetljivo pitanje.Uvođenjem ovakve strukture, između ostalog, mi ćemo se baviti i onim strateškim poslovima, pa između ostalog specifičnim planovima. Ideja je da kroz revidiranje tih specifičnih planova mi utičemo i na ukupan obim sredstava koja će biti potrebna.Dalje, postoji dobar, realan osnov da očekujemo infrastrukturne poslove, projekte u ovoj oblasti, iako opet finansije nisu na zavidnom nivou. Otvara se dodatni prostor kroz nov način regulisanja tzv. eko takse. Nova sredstva, samim tim novi potencijal za ove infrastrukturne projekte, pa i njih treba izneti i ona treba da budu realizovana kroz odgovarajući administrativni i institucionalni potencijal ili kapacitet, što opet znači ministarstvo. Opet, više posla u periodu pred nama.Da bismo mi na vreme dostavili pregovaračku poziciju, mi treba da prvo rešimo taj institucionalni nivo. Odgovor je – ministarstva. Kada otvorimo, dakle, nakon pozicije, ovo poglavlje, treba da zatvoriti, onda nastupa posao od preko 700 različitih propisa koje treba uskladiti, dakle, ne zakonom, zakoni su već poprilično dobri, ali svega ostalog, i to takođe zahteva odgovarajuće kapacitete.Na samom kraju, ali ne i najmanje važno, da se vratimo na one fondove, za fondove EU treba konkurisati i to je jako dobar potencijal u ovoj oblasti i to bi takođe moglo na odgovarajući način da radi ministarstvo.Kada je reč o ministarstvu koje će se baviti pitanjem i poslovima evropskih integracija, kod njega je bilo ovde nekih različitih poruka i tonova. Mislim da smo se oko ovog prvog, koje se tiče zaštite životne sredine, bez razlike složili svi da je dobar predlog i da je zaista potreban.Oko ovog drugog, bilo je tu i nekih suprotnih ideja, da to tako nazovem. Naravno, od te ukupno, koliko mi se čini, dve reklamacije, jedna ide pravo na račun onih koji su to rekli kao što bi rekli pa bilo šta drugo iz prostog razloga što ne razumeju i iz prostog razloga što nedostatak znanja nije izuzetak ni kada je reč o ovoj oblasti. Kod onih drugih, opet, čuli smo to zato što smo tako isto mogli čuti bilo šta drugo, ali iz različitog motiva. Dakle, nije po sredi neki specifičan nedostatak znanja, nego je po sredi kompletna ravnodušnost. To smo čuli od onih koji bi tako mogli da kažu ama baš bilo šta na ovom svetu samo ukoliko se tako naredi.Dokaz

kako neko pomene EU, skaču do plafona. To je dokaz da isto tako mogu da kažu i da i ne na bilo koju temu, bez ikakve razlike.Što se tiče posla koji nas očekuje ovde, mi imamo dobre rezultate, i to je zabeleženo, evidentirano, crno na belo, između ostalog, kroz ova poglavlja o kojima smo govorili danas, 10 otvorenih, dva privremeno zatvorena. Da dodamo na spisak i još, čini mi se, tri u ovom trenutku koja su, sa naše strane, od strane Srbije, kompletno spremna i koja samo čekaju na odgovarajuću saglasnost od strane naših partnera iz EU, a možemo i to da otvorimo i možemo i tu posao da započnemo, kao što smo uradili sa prethodnih 10.Veliki posao, još jednom, i da je reč o poslu koji je izvestan govore i skorašnje izjave gospođe Mogerini i gospodina Hana unapređenje dinamike po pitanju integracija čeka čitav naš region, uključujući i Srbiju, što je ujedno i moj prelazaka na odgovor ili komentare na danas postavljena pitanja, pošto se postavilo pitanje kakva je naša perspektiva i šta mi znamo na temu te perspektive. Odgovor je upravo ovaj i on dolazi upravo od zvaničnika koji predstavljaju evropsku zajednicu.Očekuje se unapređena dinamika, očekuje se više posla, a za nas, pa naravno, više dobrih rezultata. O tim rezultatima, pošto je i to bilo pitanje danas, ne brinite, ima ko da se stara. Ima ko da se stara, između ostalog, zato što smo već dobar posao obavili, pa to dovoljno govori samo za sebe, tih 10 poglavlja nisu sa neba pali. Neko se, Boga mi, dobrano postarao da mi uradimo dobar posao, toliko dobar da ne može da ga ospori niko na svetu.Na temu intelektualnih, stručnih itd, kapaciteta, bilo je čini mi se, ukupno dva komentara u tom smeru danas. Evo, jednog mišljenja koje ne dolazi od strane nas koji smo možda politički oponenti onima koji su to rekli, a ovo mišljenje je dato na temu, opet dokazano, sposobnosti Srbije da apsorbuje sredstva upravo iz evropskih fondova, na osnovu vrlo profesionalnog pristupa Srbije u tom smeru. Komentar glasi – mi danas, dakle očigledno u želji da se napravi razlika u odnosu na ono mi nekada, npr. mi do 2012. mi danas imamo nešto bolju intelektualnu strukturu za pripremanje projekata itd. Ovo je rekao stručnjak, profesor ekonomskog fakulteta, a ovo je ujedno rekao i predsednik Evropskog pokreta u Srbiji, pa ako, onim kritičarima, nešto znači ovo mišljenje, verujem znači, s obzirom da dolazi sa adresa sa kojih dolazi.Što se tiče pitanja ovih fondova, dakle, pitanje još jednom, jeste ozbiljno. Mi možemo i danas u ovoj načelnoj raspravi i u ponedeljak kada budemo govorili u pojedinostima da pređemo i na nešto širi kontekst, ali da se držimo teme, pa nije sporno da govorimo i o idejama za „Berlin plus“ i o mogućnostima da malo bolje definišemo šta ćemo to tačno raditi u ovim sektorima, ali sve su to, dame i gospodo, ako ćemo da budemo u potpunosti otvoreni i pošteni, dobre i korisne stvari za ovu zemlju. Dobre i korisne zato što su na dobrobit naših građana.U tom smislu i voleo bih da to bude najvažnija poruka danas, ja još jednom podvlačim ono što je već kazao ovde ovlašćeni predlagač, ovo su stvari koje su realna potreba Srbije, ovo su stvari koje donose nešto korisno, a u smislu kvaliteta života u najširem kontekstu, u smislu dobre dobre prakse, dobre uprave, dobre administracije, dobre države, za naše građane. Ovo je nešto što mi radimo zato što koristi nama, koristi našim ljudima, ovo je nešto što mi radimo za sopstveno dobro, a kako će biti formalno biti krunisano nekim članstvom za neku godinu, ili nešto pre, ili nešto kasnije, to je ta neka formalnost koja ostaje na kraju. Korist koju mi obezbedimo dobrim odnosom, ozbiljnim pristupom i dobrim rezultatima je trajna i ona je naš glavni cilj. Hvala vam lepo.

osnova za formiranje Vlade, očekujem dve stvari. Prva stvar je stvaranje uslova za još veći rad, za još veći zamajac u započetim reformama, a druga je da dva nova ministarstva treba da daju upravo taj zamajac koji je potreban evropskim integracijama.Mislim da je veoma važno reći da je Srbija prva zemlja u procesu evropskih integracija koja je dobila mogućnost da otvori Poglavlje 27 bez dodatnih uslova. Pred nama je zbog toga veliki posao, mnogo je projekata koje treba realizovati i ono što je za mene ključno, kada je u pitanju formiranje ovog ministarstva, je da se u lokalnim samoupravama moraju formirati tela za zaštitu životne sredine, za ekologiju kako bi buduće resorno ministarstvo radilo onako kako se od njega očekuje.Za

i što će koordinirati sva ostala ministarstva u ovoj oblasti. Samom činjenicom da Vlada Republike Srbije od ministarstva bez portfelja za evropske integracije predlaže ministarstvo sa portfeljom, mislim da time šaljemo jednu snažnu i, pre svega, jednu iskrenu poruku evropskim partnerima koliko je proces evropskih integracija važan za Srbiju.Takođe, u toku današnje rasprave mogli su se čuti komentari da mi već četvrti put menjamo Zakon o ministarstvima. Za mene to ne predstavlja neki poseban problem. Uopšte u praksi ni jedan zakon nije Sveto pismo. Ako se uoče nepravilnosti u primeni u praksi, ako se uoče potrebe za menjanjem nekog zakona, normalno je da treba predložiti njegovu izmenu ili dopunu ili, kao što je u ovom slučaju, ukazala se potreba za stvaranjem dva nova ministarstva.Želim da navedem i primer u praksi koja se pokazala kod nas da je razdvajanjem ministarstava u prethodnom zakonu dalo dobre rezultate. Na primer, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu se bavilo regionalnim razvojem. Zakonom o ministarstvima mi smo te dve stvari razdvojili, pa su se regionalnim razvojem bavili privreda i infrastruktura, a državna uprava i lokalna samouprava se bavila nagomilanom administracijom, efikasnošću E-uprave. Mislim da je to bio jedan od dobrih poteza u razdvajanju određenih ministarstava.Takođe, želim da navedem i jedan primer iz susedstva, iz regiona, Hrvatske, kada se u određenom procesu evropskih integracija, u ovoj državi se uočila potreba za stvaranjem novog ministarstva – Ministarstva preduzetništva i zanatstva. Za mene je to veoma važno ministarstvo i mislim da je, takođe, veoma bitno što smo mi u prethodnom periodu preduzeli određene korake u ovoj oblasti koji su veoma važni. Mislim na mnoge subvencije koje Vlada Vlada preduzela u ovoj oblasti, ali pre svega u činjenici da smo mi uveli predmet preduzetništva od najranijeg uzrasta, koji nije osnovni, ali veoma utiče na svest naših mladih da se okreću sve više u budućnosti ka ovoj oblasti.Rasprava o Zakonu o ministarstvima je prvi korak, veoma važan korak. Za nekoliko dana čućemo ekspoze mandatarke Brnabić i imaćemo zaokruženu celinu koja za mene predstavlja ugovor sa građanima na osnovu legitimiteta koje smo dobili i na prethodnim izborima i na predsedničkim izborima.Rekla bih da se posle više decenija demokratskog razvoja u Srbiji prvi put u fokus stavljaju građani i državu, a u drugom je politički kontekst. Zbog toga ću u danu za glasanje podržati ovaj Predlog zakona. Živković** Nesumnjivo je da ću glasati protiv ovog Predloga zakona, kao i kolege iz naše poslaničke grupe. Hvala vam na čestitkama, što smo formirali poslaničku grupu.Ovo je nastavak farse, naravno, nema nikakvog promišljanja u ovom Predlogu zakona, ne samo zbog predlagača, neću da ga napadam, nego zbog toga što je to urađeno zbog namirivanja potreba, zbog stvaranja većine za izglasavanje nove Vlade, pa je svako tražio nešto šta mu je falilo, neko je tražio stolicu, neko je tražio novac, neko je tražio palmu, ili šta god, i posledica toga je Predlog zakonaDa li je moguće da se pre samo godinu dana, sam Aleksandar Vučić, nije setio da je Srbiji potrebno ministarstvo za zaštitu životne sredine i ministarstvo za evropske integracije, nego, eto sad se seća gospodin Martinović toga? Da li je moguće da je sam Vučić to zaboravio? Siguran sam da u onih šest, sedam sati ekspozea, morao je da se seti i toga da je to bilo potrebno Srbiji. Naravno da je potrebna briga o životnoj sredini, naravno da je potrebna briga o svemu onome što je važno za Srbiju, naravno da je potrebna briga i za evropske integracije, ali to se ne radi tako što pakujete ministarstva na pet dana pred izbor nove Vlade, da bi svi bili mirni, siti. I ništa nije počelo juče, ništa nije počelo ni pre pet godina, kad se ta nova koalicija formirala, uslov za evropske integracije

Možete vi da kukate oko tog datuma koliko god hoćete, o tom datumu loše govore samo ljudi koji ne vole zemlju Srbiju.U programu Nove stranke, naravno da postoji već četiri godine, i rešenje za to kako treba da izgleda Vlada Srbije. Naš predlog je bio tada i biće ostvaren kada bude pameti u ovom parlamentu, više nego što ima danas, deset članova Vlade, premijer, naravno, Ministarstvo finansija i ekonomije, Ministarstvo spoljnih poslova i evropskih poslova, Ministarstvo pravde, državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo poljoprivrede, životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvo energetike, transporta i telekomunikacija, Ministarstvo zdravlja i socijalne politike i Ministarstvo prosvete, nauke i kulture. Sasvim dovoljno.Ove nadležnosti koje su u nazivu ministarstava su skoncentrisane tako po iskustvu i, naravno, državno-pravnoj teoriji, da jedno ministarstvo donosi konačnu i neopozivu odluku o jednoj temi, a ne da kao što sada imamo, da nam treba za bilo šta što nam treba u životu, treba nam tri ministarstva, dve inspekcije, pet lokalnih nekih institucija. To tako ne radi ozbiljna država. Ako ste hteli da napravite jedan ozbiljan zakon trebalo je da pitate ozbiljne ljude da vam kažu. Bio sam vam na usluzi, ali nije vam palo napamet.Potpuno razumem i ideju ljudi da Ministarstvo za zaštitu životne sredine treba da bude posebno i postoji i takvo iskustvo, ali postoje i iskustva koja dokazuju da vađenje zaštite životne sredine iz praktično svih ostalih segmenata života, da to nije dobro i da to stvara, ne dvovlašće, nego nemogućnost da se na pravi način izvrši prava zaštita i preventiva zdrave životne sredine. Ako je poljoprivreda u pitanju, tu su zagađenja najveća potencijalno, izgradnja takođe, industrija takođe. To treba gledati na taj način.Što se tiče evrointegracija, to je farsa, naravno, kao i ta inauguracija koja je bila juče, sa 5.000 prisutnih ljudi. Ima tamo u Istočnoj Srbiji svadbe sa oko 2.000-3.000, tako da nije to baš bio najveći ali neću da govorim o tome. To je bila inauguracija za desetak, petnaest ljudi iz sveta, koliko vidim po fotografijama, tamo su bile pevaljke, voditeljke, spikerke,

da treba Srbija da prestane sa farsama, da nam ne trebaju cirkuske predstave, da li u SIV-u, da li ovde ili bilo gde, nego da nam treba ozbiljna vlast koja će sa ozbiljnim problemima, koje ima ova zemlja, da se bori na ozbiljan način.Mi

Mi smo država gde svake godine, u poslednjih pet, šest godina posebno u 40.000, 50.000 mladih obrazovanih ljudi odlazi, ne slučajno, ne samo zbog svetske krize i domaće ekonomske krize, nego zato što ih vi terate, da bi falsifikatori diploma mogli da dođu na mesta tih ozbiljnih, pametnih ljudi koji moraju da beže iz ove zemlje. To su problemi Srbije, a ne ko će kome da se klanja i ko dolazi u roze, a ko u pink odeći na neku proslavu. To su problemi. Rešite kroz zaštitu životne sredine Vinču, koja gori i dan danas. Rešite zagađenje medijskog prostora, rešite to da novinari se ne plaše vaših batinaša, kad svoj posao rade po ulicama Beograda. bih vas da ne vičete na poslanike. To bih vas molila. Isto molim poslanike da govore o Predlogu zakona, koliko god to njihovi kapaciteti dozvoljavaju.Replika. Na temu ovih potpuno besmislenih opaski, tipa farsa i nije inauguracija, i ko je tu tamo bio itd. Bio je Dmitri Rogozin, potpredsednik ruske Vlade, bio je Đi Bingsjuen, potpredsednik Svekineskog narodnog kongresa, bio je Borut Pahor, predsednik Slovenije, Emanuel Ngonde, premijer Gabona, Kolinda Grabar, predsednica Hrvatske, Viktor Olban, premijer Mađarske, Johanes Han,

ujedno predstavnici Poslaničkog kluba dosovskog kandidata Saše Jankovića, pokazuju svoj odnos i prema svojoj zemlji, ali i prema ovim ljudima. Pričajući da su ovi ljudi, šta je rečeno uopšte, pevaljke i starlete, ovi ljudi pokazuju kako se zapravo ne voli sopstvena zemlja kada to već komentarišu. Naravno, isti oni koji svoju zemlju, rođenu zemlju, blate i opanjkavaju u svakoj prilici, koji o njoj govore sve najgore, e da bi za sebe uhvatili neki politički ćar.Ne ćar.Ne treba ni očekivati ništa bolje, ali kada se ovako šta desi, treba uvek reći, glasno i jasno, ko to radi i šta to radi, uostalom i to je izgleda po ugledu na manire poprimljene od njihovog Saše Jankovića, koji ništa bolje od toga nikada ni umeo nije, pa zbog toga i prolazi na izborima tako kako prolazi. Samo milion i po, i još neko preko, glasova manje od Aleksandra Vučića, za sada. Biće ta razlika i veća, ne bojte se ništa.Kada već govorimo o piću, biće da je sve ovo što smo čuli malopre, zapravo, posledica činjenice da oni mitingaši, protestanti, vole da piju pivo u sred bela dana. Juče je dan bio posebno topao, pa će biti da je to toplo pivo, juče u šest, nekima udarilo u glavu. Hvala lepo.

vaše ime nije pomenuto. Pomenuto je ime Saše Jankovića.(Zoran

Hvala.)Jeste potvrdili građanima Srbije da stojite iza one uvrede koju ste izrekli, ne samo meni, nego i svim ženama koje se bave politikom.(Zoran Živković: Koju?)Vladimir Đukanović, izvolite.

Hvala, uvažena predsedavajuća.Ne znam čemu ovakva žustrina u raspravi, kad smo lepo diskutovali?Moram da konstatujem da je jadna ona zemlja gde predsednik Vlade naziva strane delegacije starletama, vampirima i najgorim i najpogrdnijim mogućim imenima, takav je vodio Vladu, a vi, građani Srbije, dobro se zamislite zašto smo došli dovde.Kada došli dovde.Kada se menja Zakon o ministarstvima, to uvek dovodi do velikih polemika, da li je potrebno neko ministarstvo ili ne, ali, znate, kada vam to dođe kao primedba

Vladu koja je imala, verovali ili ne, 25 mesta, od toga osam potpredsedničkih. Svaki član koalicije DOS je morao da se uhlebi i da bude na nekom mestu, pa su izmišljali potpredsedničko mesto za bilo šta, samo da bi bio u toj Vladi, da bi primao platu i da bi svi bili namireni.Onda ste imali jednu neverovatnu situaciju, recimo, po pitanju ekonomije. Imali ste Đelića kao ministra ekonomije i privrede, mislim da se to tako zvalo, pa ste imali Vlahovića koji je bio zadužen za istu ekonomiju, ali privatizaciju, privredu i privatizaciju, a onda ste imali Pitića koji je bio zadužen za ekonomske odnose sa inostranstvom. To zaista nije normalno.Danas imate bar što se tiče sfere ekonomije jedno jedino ministarstvo, koje se bavi privredom i ekonomijom. Oni su imali tri ministarstva, a danas nekom nešto prigovaraju. Ali, zašto sve ovo govorim?Prvo, ja volim da čitam ekspozee ranijih premijera i to fino skinem. Imam ovde jednu neverovatnu situaciju. Malopređašnji govornik koji je, na našu žalost, bio premijer, tada je, između ostalog, nama rekao sledeće, govorim o donacijama koje su stizale u zemlju: „U ovoj godini očekuje se oko 800 miliona evra donacija“ – govorimo o 2003. godini,

Na šta je potrošeno? Kažu – na sektor energetike 304 miliona evra. Da li vi, kompletnu javnost pitam i sve ovde prisutne, da li znate i jednu jedinu investiciju u našem energetskom sektoru od 2000. do 2012. godine? Ni jedno jedino rudno polje, elektranu, šta god da su napravili, a 300-400 miliona evra od donacija su samo potrošili 2001. i 2002. godine. To nam kaže u ekspozeu čovek koji je malo pre ovako drčno otišao iz ove sale. Dalje kažu – dali su za razvoj civilnog društva 73 miliona evra. Oni pričaju danas o vrtićima i ne znam čemu.

milijardu i 400 miliona evra samo donacija, mogli su da izgrade šta god su hteli u ovoj zemlji, a oni su sve te pare, ljudi, potrošili. Pri tom, obogaljili su zemlju do kraha, jer je u svom ekspozeu dotični takođe tada govorio upravo o tome kako se pripremaju privatizacije mnogih preduzeća, a kaže da su samo u 2001. i 2002. godini preko 500 preduzeća privatizovali. Sve te privatizacije su potpuno propale. To mu piše u onom ekspozeu što je on tada ovde iznosio.Oni danas prigovaraju negde nešto sadašnjoj Vladi za ne znam kakve troškove! Da građani Srbije to dobro znaju.Pošto sam danas čuo ovde jednu besmislenu primedbu, nije znala koliko ljudi ima u lokalnoj samoupravi, mi do 2014. godine nismo znali koliko nam uopšte ljudi radi u javnom sektoru, zato što to nikog nije zanimalo. Tek je tada Lazar Krstić, čini mi se, kao ministar finansija, izvršio popis koliko nam ljudi radi u javnom sektoru i mislim da je bila cifra negde oko 800 i nešto hiljada ljudi ukupno, kad uzmete sve lokalne samouprave.

recimo, po donošenju zakona vezanih za pravosuđe: „Očekujemo, takođe, da ova Skupština u najkraćem roku usvoji izmene pravosudnih zakona, koji će omogućiti da sudstvo napuste kompromitovani i korumpirani kadrovi koji su protekle dve godine opstruirali napore države da se obračuna sa kriminalom“. Ovo nije nikakva čista u pravosuđu, niti osveta, već jasan odnos prema jasnom stanju stvari. Znači, vi ste imali premijera koji je nagoveštavao kako će da smenjuje sudije i tužioce. I oni govore danas o nekakvom demokratskom poretku! Oni koji su „Sablju“ ovde uvodili!Da,

samih ministarstava, uzgred, kad već govorim o životnoj sredini, i ovde je ogromna cifra koju su samo od donacija potrošili na životnu sredinu, a ništa nisu uradili. Što nisu sredili tu Vinču, pošto nam danas prigovaraju za Vinču? Zašto su dopustili takav otpad? Danas neko to radi i pokušava da sanira. Imali su prilike, 12 godina, da nam i Vinču i mnogo toga srede.Slažem se da bi trebalo da postoji ministarstvo ekologije i zaštite životne sredine.

jer Ministarstvo poljoprivrede se bavi razvojem našeg agrara, pre svega, odnosno poljoprivrede i subvencijama i mnogo čime drugim. Znači, ovo je veoma važna tema, gde sami evropski fondovi izdvajaju ogromna sredstva za ovu tematiku i bave se time, čak se i poglavlja otvaraju isključivo vezana za za tako nešto.Što se tiče ministarstva za evropske integracije, moram da priznam da nisam neko ko je kompetentan, niti se nešto posebno interesujem za tu temu, ali, vidim da mi to jako dobro radimo i vidim da napredujemo ka tom našem evropskom putu. Da li ćemo ući u Evropsku uniju, to zaista nije trenutno ni tema, niti zavisi od nas. Zavisi od mnogih političkih prilika, ali, valja pružiti tom ministarstvu da uradi najbolje što može i verujem da će gospođa Jadranka Joksimović raditi na najbolji mogući način taj posao.Samo molim ove koji nam danas prigovaraju, da se prisete šta su oni u svojim ekspozeima najavljivali, kako su urušili zemlju, još jednom ponavljam, dragi građani, da čujete. U ekspozeu nekadašnjeg premijera, mi smo čuli da je samo do 2003. godine privatizovano 500 naših preduzeća koja su sva otišla u propast. Sva su uništena, to je samo do te godine.Prema tome, oni koji su urušili našu privredu, koji su urušili ekonomski sistem ove zemlje, koji su inače dopustili tom tzv. stranom kapitalu kojeg se sada tako gade, koji su mu dopustili da ovde hara i da potpuno pokupuje sva naša preduzeća, e, ti ljudi danas vam nešto prigovaraju, ti ljudi izvode nekakve tipove po ulici da vređaju poslanike, dolaze nam ovde ispred Skupštine. Samo neka nastave. Oni su ti koji nazivaju evropske i svetske zvaničnike ljudima koji su dolazili juče na farmu, vređaju same države, jer ako zaista neko misli da Vladimir Putin ili Donald Tramp nije imao pojma gde šalje negde svoju delegaciju, vi se onda grdno varate i omalovažavate te države i njihove lider. I to je ono što je žalosno.U svakom slučaju, ja pozivam sve poslanike SNS, a naravno i sve ostale u vladajućoj koaliciji, pa i u opoziciji, da podrže Predlog zakona o ministarstvima.

Poštovana predsednice parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, mi danas raspravljamo o jednom važnom zakonu koji treba da ustroji nadležnosti različitih ministarstava u Vladi Republike Srbije, a raspravljamo o ovom zakonu po hitnom postupku, u poslednjem trenutku, ja bih rekao navrat-nanos, zato što SNS nije u stanju da uradi bilo šta na vreme. Dakle, zbog vaše sporosti, mi raspravljamo danas, u subotu, i to po hitnom postupku, a verovatno je i namera da poslanici opozicije ne stignu da pročitaju zakon i ne uspeju da poprave ono što ste vi pogrešno ovim zakonom predložili.Vlada

Da li ste videli u Francuskoj kako se formira vlada za dva ili tri dana? Zašto mi moramo da čekamo 25 dana da bi formirali Vladu? Mislim da su dva razloga. Prvi razlog je zato što SNS nema većinu, ima 102 poslanika, a za većinu je potrebno 126, i zato što je morala da pristupi političkoj, odnosno stranačkoj trgovini sa svojim koalicionim partnerima.

ste pokušali svima nama da podmetnete u ovom zakonu nešto o čemu predlagač nije govorio kada je predstavljao ovaj zakon, a to je da menjate nadležnost Ministarstva privrede u korist Ministarstva energetike i rudarstva. Šta to znači? To znači da nadležnost nad imenovanjem i razrešenjem rukovodećih kadrova u

do sada je to bilo u Ministarstvu privrede koje je vodilo lice iz SNS. Dakle, dajte SPS-u da se bavi razrešenjem i imenovanjem ljudi u EPS-u i „Srbijagasu“. Ne samo da ste to istrgovali sa SPS-om, još ćemo videti sledeće nedelje koliko će SPS dobiti više ministarstava zato što nemate većinu bez njih i videćemo koliko će biti ministara bez portfelja.Podsetiću vas, 2010. godine Aleksandar Vučić je govorio kako će SNS predložiti Vladu sa 12 ministarstava. Godine govorili ste kako ćete predložiti Vladu sa 12 ministarstava. Godine 2014. Vučić kao premijer se hvalio time da je to najmanja vlada koja ima 16 ministarstava. Sada povećavate broj za dva. Šta se to promenilo u vašim glavama i da li to znači da vas ono što izgovorite ne obavezuje ni na kakav način? Zašto sada 18 ministarstava? Zašto povećavate broj ministarstava i samim tim povećavate troškove na teret građana Srbije, istih onih građana kojima ste smanjili penzije i plate? Mislim da je to licemerno i mislim da je to nemoralno. Ako ćemo da smanjujemo penzije i plate građanima, dajte onda da Vlada pokaže da se nečega odriče. Nemojte povećavati svoje troškove, to je neodgovorna politika.Dakle, SPS će rukovoditi energetikom, odnosno EPS-om i „Srbijagasom“ i predlagati ljude. Ali, ono što je mnogo važnije od toga, što ste svima nama pokušali da podmetnete i o tome ne govorite, izbacili mogućnost da Vlada Republike Srbije vrši nadzor nad radom javnih preduzeća koja se bave energetikom, odnosno EPS-om i „Srbijagasom“. Samo ste slučajno zaboravili da kada ste menjali nadležnosti napišete da Ministarstvo energetike ima pravo nadzora i da ima pravo da vrši kontrolu nad javnim preduzećima koja se bave proizvodnjom i snabdevanjem i strujom i gasom.Dakle, gasom.Dakle, EPS i „Srbijagas“ neće biti kontrolisani više od Vlade Republike Srbije koja ih je osnovala, nema nadzora od strane Vlada koja je osnivač, već će nadzor nad njima vršiti partija kojoj su pripali EPS i „Srbijagas“. Bajatović kao direktor odgovara svojoj partiji, Grčić kao funkcioner SNS odgovara svom predsedniku koji je ujedno i predsednik države. Dakle, za njih važi od sada samo partijski sud. Da vam kažem, ovo nije bilo nikada i nije bilo nigde. Ne može Republika Srbija da osniva javna preduzeća, a da Vlada nema pravo kontrole i nadzora nad tim javnim preduzećima. Sve je to pokriveno pričom da li treba da bude ministarstvo za evropske integracije ili ne treba da bude ministarstvo za evropske integracije. Bila je i do sada ministarka bez portfelja, time se bavila i već su moje kolege objasnile da će ovo biti neefikasno, kako ste vi predložili.Druga pravosudne profesije, da nadzor nad pravosudnim profesijama vrši Ministarstvo pravde. Da li u pravosudne profesije spada advokatura? Pojam pravosudne profesije ne postoji ni u jednom jedinom zakonu. Na sajtu Ministarstva pravde ne možete da vidite ko sve spada u pravosudne profesije. Ovo je pokušaj da izvršna vlast kontroliše advokaturu kao nezavisnu profesiju. Zato ste napisali u ovom zakonu da Ministarstvo pravde radi na usavršavanju pravosudnih profesija.Iz ovih razloga mi ne možemo da glasamo za ovakav zakon i Socijaldemokratska stranka neće glasati. **Aleksandar Martinović** Dame i gospodo narodni poslanici, javio sam se kao predlagač zakona.Naravno, ovo što govori gospodin Konstantinović su najobičnije političke besmislice. Svako ko je čitao Predlog zakona mogao je vrlo jasno da vidi da se kod Ministarstva privrede menja samo to da Ministarstvo rudarstva i energetike preuzima poslove koji se odnose na ali, molim vas da vodite računa, na pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja, kao i drugih akata koji se odnose na poslovanje javnih preduzeća i društava koja obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom. Dakle, radi na pripremanju predloga akata, a akte donosi Vlada Republike Srbije kao osnivač. To je jedna stvar.Druga stvar, kada je to, gospodine Konstantinoviću, Zakonom o ministarstvima bilo regulisano koja ovlašćenja Vlada Republike Srbije ima u odnosu na javna preduzeća, a koja nema? To nikada nije bilo. To se reguliše nekim drugim zakonima, a ne Zakonom o ministarstvima. To se nije regulisalo Zakonom o ministarstvima ni kada ste vi vodili ovu državu i vi to vrlo dobro znate, nego u nedostatku argumentacije hajde da kažemo bilo šta što mislimo da može da nam koristi.Evo, ja ću vam sada reći, a izvinjavam se građanima Srbije što ću da upotrebim mobilni telefon, tu su mi podaci. Pričate o tome kako je Vučić obećavao ovo ili ono, broj ministarstava itd. Vlada Zorana Đinđića imala je 28 članova Vlade. Vlada Zorana Živkovića, ovog koji nam je tu sad držao predavanja o tome da se on zalaže za to da Vlada ima 10 ministara, Živkovićeva Vlada imala je 25 članova Vlade.

Prva Vlada Aleksandra Vučića imala je 19 članova, druga Vučićeva Vlada 20 članova i evo sad ova Vlada koja će biti formirana imaće 18 ministara. Onda, hajde sad čudom da se načudimo kako to, bilo je super, bilo je demokratski kad smo imali 33 ministra i to nije bio udar na državni budžet, to nije ništa koštalo građane Srbije,

Ti koji rone krokodilske suze nad sudbinom građana Srbije i koji stalno iz dana u dan pričaju – ukrali ste plate, ukrali ste penzije, ukrali ste plate, ukrali ste penzije, jedini ko je krao u ovoj državi, pa to ste vi koji ste vladali Srbijom do 2012. godine. Da niste krali, da niste rasprodali sve što je u Srbiji moglo da se proda, ne bi Vlada kojom je rukovodio Aleksandar Vučić uopšte došla u poziciju da mora da smanjuje jedan deo penzija i jedan deo plata u javnom sektoru, nego ste sve živo pokrali što je moglo da se ukrade.Pričate ukrade.Pričate o zaštiti životne sredine. Nadam se da se sećate ko vam je bio ministar za zaštitu životne sredine. Kažu da treba da imamo eksperte, da se za ministra biraju ljudi koji poznaju oblast kojom će da rukovode itd. Ovi genijalci koje zastupa Nenad Konstantinović su za ministra za zaštitu životne sredine izabrali čoveka koji je ortoped, akcija se zvala „Očistimo Srbiju“. I stvarno su je očistili. Ali stvarno su je očistili, znači, da kamen na kamenu u državnom budžetu nije ostao.Godine

Ministarstvo za zaštitu životne sredine, kada je ministar bio Oliver Dulić, platilo je firmi „NJuz vol“ 500.000 evra, molim vas, slušajte me dobro, da dve nedelje, znači 14 dana, stoji pano „Očistimo Srbiju“ na zgradi na uglu Brankove i Pop Lukine ulice. Dakle, da bi stajao bilbord na jednoj zgradi u Beogradu, to je koštalo, zamislite, 500.000 evra za 14 dana. Nije to sve. Akcija je sprovođena na teritoriji cele Srbije, od Subotice do Vranja. Pa zamislite koliko miliona i miliona i stotina miliona evra je završilo u privatnim džepovima raznoraznih Dulića, Tadića, Konstantinovića i svih onih koji su vladali Srbijom. Sada nam ti isti kažu – ej, uzeli ste plate i penzije. Ama, vi ste uzeli plate i penzije. Ama, uzeli ste sve što je moglo da se uzme, a mi sada pokušavamo Srbiju da stavimo na zdrave noge, da nema tog Olivera Dulića koji će da plati za jedan bilbord koji će da stoji 14 dana 500.000 evra. Takvog Dulića u Vladi Aleksandra Vučića i u budućoj Vladi Ane Brnabić nećete moći da nađete. Takvi ne postoje. Takvi su postojali do 2012. godine.Vi godine.Vi imate jedan problem, što mislite da svako onaj ko je na vlasti radi isto ono što ste vi radili i da svako onaj ko je na vlasti trguje. Ja vam sada kažem – ne trgujemo ni sa kim. Srpska napredna stranka, odnosno izborna lista Aleksandar Vučić – „Srbija pobeđuje“ u ovom trenutku ima 129 glasova i nema potrebe da trgujemo sa bilo kim, ni sa SPS-om, ni sa Jedinstvenom Srbijom. Jel Palma rekao da neće da glasa, jel rekao? Rekao je. Jel ga neko danas pominje? Baš nas briga da li će da glasa ili neće da glasa. Srpska napredna stranka ima većinu za izbor Vlade. Ne treba nam nikakva politička trgovina. SPS je naš politički partner, mi hoćemo da produbljavamo odnose sa SPS-om, ali ne znam ni ko će biti ministar privrede, kao što ne znam ko će biti ministar rudarstva i energetike. To što ste vi trgovali u vaše vreme, to vreme zaboravite, to vreme je prošlo. Građani Srbije vam iz izbora u izbore šalju jednu te istu poruku – nećemo da se vraćamo u vreme Borisa Tadića, nećemo da se vraćamo u vreme Mirka Cvetkovića, nećemo da se vraćamo u vreme Dragana Šutanovca, nećemo da se vraćamo u to vreme. To je vreme bilo pljačke, to je bilo vreme otimačine, to je bilo vreme urušavanja svake zdrave komponente u srpskoj privredi.Mesecima sam slušao, pa i godinama, kako navodno plačete nad sudbinom srpskih poljoprivrednika. Kaže – oteće nam neko zemlju. Pa jel znate u čije vreme su prodate hiljade i hiljade hektara najplodnijeg vojvođanskog zemljišta? U vreme kada ste vi vladali Srbijom 2002, 2003. godine. Tada smo prodali Hrvatima „Dijamant“, „Soko štark“, „Grand kafu“. Tada je to otišlo iz Srbije. Mi sada više i da hoćemo nešto da prodamo, kažite mi šta da prodamo. Sve ste prodali. Nema više ništa da se proda. Mi ne želimo ništa da prodajemo. Vladi Aleksandra Vučića je pošlo za rukom da u junu mesecu… Gde mi je Aleksandra Tomić? Tomićka, koliko smo imali suficit u budžetu? Dvadeset milijardi dinara, bez ijedne jedine sprovedene privatizacije, a oni su sa stotine privatizacija u Srbiji 2008, 2009, 2010. godine imali negativnu stopu rasta od minus 3,6. Onda ustane Nenad Konstantinović i kaže – ej, nešto muljate oko ministarstava. Ma, ne muljamo ništa. Hoćemo da ispravimo sve ono što ste vi upropastili za 12 godina vaše vladavine. Veću štetu u ekonomskom smislu ste državi Srbiji napravili vi nego Turci koji su vladali ovim krajevima stotinama godina.